Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Mosta, poštovani kolega Tomislav Panenić. Izvolite.

Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. u svezi sa člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona.

Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. u svezi sa člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 Amandmani su podnijeli zastupnik Veljko Kajtazi, zastupnik Marin Škibola, zastupnik Stjepan Kovač, zastupnik Predrag Matić te Klubovi zastupnika Živog zida, HNS-a i GLAS-a i HSU-a. Predstavnik predlagatelja gospodin državni tajnik Željko Kraljičak će nam dati dodatno obrazloženje. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovane dame i gospodo, Konačni prijedlog Zakona o zaštiti životinja, drugo čitanje, puno toga smo učinili u posljednjih godinu dana od rasprave, saslušali sve prijedloge i na kraju imamo i konačnu verziju. Konačni prijedlog Zakona o zaštiti životinja, propisuju se odredbe od nacionalnog interesa u području dobrobiti životinja, te odredbe kojim se u potpunosti preuzimanju direktive EU-a, Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. godine o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe, u pravni poredak RH a sukladno sa zahtjevom Europske komisije u e-pilotu, predmet 86/26. Preuzimanjem odredbi direktive EU-a odnose se na izmjene vezane za svrhu provođenja pokusa humanog usmrćivanja životinje u pokusima. Rok u kojem nadležno tijelo obavještava korisnika elektroničkim putem o nedostacima koju potrebni otkloniti te uvjete za izmjenu i obnavljanja odobrenja samoga projekta. Jako je važno da preuzmemo ove direktive u vlastito zakonodavstvo i zbog područja dobrobiti životinja posebno u dijelu poljoprivrede gdje se našim proizvođačima, farmerima omogućuje ravnopravne sudjelovanje na zajedničkom tržištu EU-a i stvara se osnova za povlačenje sredstava iz fondova EU-a uz potpore za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva po pitanju dobrobiti životinja, a u skladu sa programom ruralnog razvoja 2014.-2020. godina. Konačni prijedlogom Zakona o zaštiti životinja propisuju se odgovornosti i obaveze fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja tijekom korištenja što uključuje zaštitu njihovog života, zdravlja, dobrobiti, načina postupanja sa životinjama, uvjete koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju, uzgoju i izvođenja zahvata na životinjama, usmrćivanju, prijevoza, korištenje životinja u znanstvene svrhe, držanje životinja u zoološkim vrtovima, cirkusima, te drugim predstavama prilikom prodaje kućnih ljubimaca, te postupanje sa napuštenim izgubljenim životinjama, inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe. U odnosu na važeće zakonodavstvo, propisuje se daljnja zabrana neodgovarajućeg postupanja prema životinjama. Bacanje petardi na životinje, držanje stalno vezanih pasa, držanje divljih životinja u ugostiteljskim objektima i slično. Zaštita, kućnih ljubimaca tijekom njihovog uzgoja, držanja, prometa i prodaje, kontrola razmnožavanja kućnih ljubimaca, na području na kojima su utvrđeni veliki broj napušteni pasa. Evidentiranje vlasnika kućnih ljubimaca, namijenjenoj prodaji sa manje od 3 rashodne ženke te iste vrste životinja, odnosno, osigurava se mogućnost da jedinice lokalne samouprave osnivaju koordinacijske radne skupine za praćenje ovoga se ne razumije./… životinja u njihovim jedinicama lokalne samouprave. Također je izuzetno bitno to što životinje više nećemo usmrćivati poslije 60 dana boravka u skloništima, nego ćemo životinje u skloništima ostaju do udomljenja, odnosno, sva naša skloništa će biti no kill skloništa. Uz veterinarsku i poljoprivredne inspekcijske ovlasti za provođenje inspekcijskog nadzorna, date su ovlasti komunalnim redarima. Ovim zakonom se uzgajivačima kućnih ljubimaca, bilo da posjeduje jedu ili više ženki od koji prodaju mladunčad, omogućava sudjelovanje u prometu i trgovanju životinjama. A istovremeno se propisuju uvjeti i omogućavanjem provođenje nadzorna povećane …/Govornik se ne razumije./… životinja i to do uzgoja tijekom prometa i pri prodaji. U svrhu smanjenja populacije napuštenih pasa jedinica lokalne samouprave, dužne su do 30.6.2018. godine osigurati nadzor provedbe obveznog mikročipiranja, određenom zakonom o veterinarstvu, kod posjednika pasa, čiji psi nisu pisani u upisnik kućnih ljubimaca. U upisnik kućnih ljubimaca, omogućuje se upisivanje podataka za potrebe osnivanja i rada jedinstvenog informacijskog centra, za napuštene i izgubljene životinje, kojim će se omogućiti javnost uvid u sve napuštene životinje u RH u svrhu njihovog udomljavanja. Također se u upisnik kućnih ljubimaca za potrebe …/Govornik se ne razumije./… vlasnika kućnih ljubimaca, sa manje od 3 rasplodne ženke u svrhu prodaje životinja, osniva evidencija istih. Osiguravanje skrbi za napuštene životinje u skloništima je skupa mjera, koja je danas civilizacijski nivo. Međutim, kako bi se zaista osiguralo dobrobit životinja, a ujedinio smanjili troškovi zbrinjavanja napuštenih životinja, potrebno je provoditi kako preventivne mjere označavanje pasa mikročipovima, kontrola razglašavanja i ne napuštanje životinja, te edukacija vlasnika životinja, tako i poduprijeti navedene mjere kroz programe financiranja, odnosno, sufinanciranja navedenih mjera, čime se tijekom određenog razdoblja, zasigurno će se smanjiti izdavanje sredstava jedinica lokalne samouprave za zbrinjavanje životinja. Provedba ovog zakona, osigurava se kroz inspekcijski nadzor, koji provodi veterinarski, odnosno, poljoprivredni inspektori, Ministarstvo poljoprivrede, te komunalni redari u skladu sa općim aktima predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave. Jednostavno rečeno, poruka ovoga zakona je da priloženim zakonom ćemo povećati razinu dobrobiti životinja tijekom njihovog posjedovanja i korištenja. Utvrđuju se zabrane korištenja životinja u pojedinim područjima i propisuju odredbe koje doprinose danjem unapređenju dobrobiti životinja. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem se državnom tajniku, gospodinu Željku Kraljičku, na ovome obrazloženju. Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Hvala. Imamo jednu repliku. Poštovana kolegica Ljubica Lukačić. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo uvaženi gospodine državni tajniče, želim reći kako je dokaz da ovaj zakon dobro pripremljen i reakcije određenih udruga za zaštitu životinja, pa su se evo tako i meni obratili iz udruge prijatelj životinja, koji su posebno istaknuli da su izuzetno zadovoljni ovim zakonom. Međutim, imaju određene prijedloge i misle da bi se možda u još nekim dijelovima, neke odredbe možda mogle i malo poboljšati. Ja sam vam posijedila te njihove prijedloge, pa vas evo molim da ih razmotrite, pa ukoliko je moguće, ugraditi ih, odnosno, neke odredbe dodatno poboljšati da razmotrite je li moguće da Vlada ide i nekim amandmanom po njihovom prijedlogu. Hvala vam lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanoj kolegici Ljubici Lukačić. Nema odgovora, hvala lijepo. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Mosta, poštovani kolega Tomislav Panenić. Izvolite. Hvala lijepo poštovani državni tajniče. Evo imamo pred nama zakon koji definitivno ima potporu u jednoj široj javnosti koju zapravo smatraju da smo napravili civilizacijski iskorak i da prestanak ubijanja životinja u skloništima je ispravljanje jedne neprave koja se nanosila. Ono što je isto novo, uvode se i sankcije, ako se ne provodi zakon. Znači da neodgovorni, ne samo, oni koji su u obvezi da to osnuju takva skloništa, gradovi, županije, općine, nego isto tako i građani, će biti sankcionirani. Ono što treba reći da evo i tijekom rasprave na saborskom odboru, suglasnost oko gotovo svih točaka je bila praktično potpuna. Osim naravno jednog članka i na tom članku …/Govornik se ne razumije./… smo puno razgovarali. Mislim da smo iscrpili i državnog tajnika i nas sve skupa, jer nismo dobro mogli se usuglasiti oko modela financiranja skloništa ako imamo područne županije određeno da se na njemu mora osnovati jedno takvo sklonište, evo imali smo i na samom odboru jednu intervenciju gdje se smatra da je takva odredba suprotna slobodama poduzetništva pošto osnivači mogu biti i fizičke pravne osobe da ovakva odredba ograničavanja zapravo prepreka razvoju poduzetništva. Ja ne bi ulazio dublje u to nego bi samo oko financiranja napomenuo da je do sada, naravno da to nije bilo obvezujuće u tom smislu i da lokalne samouprave su izbjegavale, snalazile se, bilo je tu svakakvih rasprava gdje se navodilo i primjere rješavanja po nekom kratkom postupku. Ali je stvarno ostalo da lokalne samouprave u okviru svojih mogućnosti ovim će dobiti novi namet. Znači dobit će namet da moraju plaćati da i svi njihovi građani porezni obveznici moraju plaćati za nešto što pojedinci čine. Naravno, mi smo tamo da ih svi koji smo na lokalnim samoupravama prisutni ne samo da imamo neke zadaće koje su … nego isto tako pronaći jedan model koji bi bio pravedan, pravičan da svaki čelnik lokalne samouprave može pojasniti da sudjelujemo u tome, participiramo, razumijemo, želimo educirati i smatramo da ovaj dobar zakon ne treba kompromitirati raspravom samo o tome kakvo će biti plaćanje. S obzirom da je određeno već da područje jedne županije je kriterij koji se mora imati za sklonište, a trenutačno ti županije nemaju Ličko-senjska, Brodsko-posavska, Dubrovačko-neretvanska onda je uredu da i na tom području se solidarno organizira i financiranje. I zato smatramo iz rasprave koja je bila da bi svakako dobar prijedlog bio da se u to financiranje uključe ne samo jedinice lokalne samouprave na području županije nego i sama županija i da kriterij bude njihov prihod pa da se onda razmjerno o snazi i odrede iznosi koje će neko financirati jel ako govorimo o iznosima većima od 500 tisuća kuna onda možemo vidjeti da će to opteretiti značajno bilo koji proračun i da im treba daha, treba im prostora. Na ovaj način svako bi malo nastradao, malo bi općine, malo bi županija, ali smatramo da bi onda u tome slučaju i to sinergijski dalo bolji efekt. Jel kada pogledamo nadležnosti koje ima županija onda bi i oni vodili računa da se organiziraju zajedničke edukativne aktivnosti kojima bi se spriječilo da se životinje ostavljaju po ulici, da budu napuštene, a samo uzmete u obzir kako bi bilo da jedna lokalna samouprava treba se baviti pitanjem edukacije svojih građana, da li imaju kapacitet, ljudski kapacitet, da li imaju znanja, na koji način ćemo provoditi te mjere. Naći ćemo se u situaciji da imamo isključivo plaćanje i nemoć da se nešto riješi, a svi ostali će jednostavno dignuti ruke i reći mi ne želimo se previše uključivati u to, vi plaćate pa se snađite. I onda će ovisiti o umješnosti čelnih ljudi lokalnih samouprava, ovisit će o situaciji njihovog punjenja proračuna, o nekim drugim obavezama i bojim se da bi moglo doći do one krajnje, da neko kaže ja ne mogu plaćati kaznite me. Jel bi to bilo prvi put? Što ćemo sa onom lokalnom samoupravom koja npr. ima blokiran račun? Jel ćemo im poslati dodatnu blokadu i reći evo mi vas čekamo, a ovi ostali vi plaćate malo više radi toga što sklonište mora raditi. Prema tome, smatramo da vi ovakav prijedlog kao sada, ovo je na neki način jedno odmicanje od striktne ove odredbe i ovlastilo bi bi sve nas da lakše možemo to prenijeti tamo gdje će se na kraju plaćati, a lokalnoj samoupravi nije to jedina obaveza. Ono što je dodatna obveza je ovlast komunalnih redara. Moja općina nema komunalnog redara. Znam niz susjednih koje nemaju komunalnog redara, pa se onda pitam o.k. naravno da će građani prijaviti ima napuštena životinja ili opasna životinja, treba je ukloniti i zovu svoju općinu i grad, tko će to poduzeti? Onda će obično načelnik biti vjerojatno najveći komunalni redar pa će onda on ići jel ga ja ne mogu platiti iz proračuna nekoga drugoga onda ću se sam uhvatiti tog posla pa ću vozilo koje ima ili kakvo god da ne znam, ubaciti to ili zadržati. Kako mislite identificirati određenu životinju i reći, halo mi te zovemo da je odvezeš, ali evo ona se u međuvremenu izgubila. Da li će ta skloništa imati volje, želje tražiti? Jel dok sa jednog područja županije možemo govoriti o razlikama koje su u desecima kilometara, netko dođe negdje da bi tu životinju preuzeo, može se jedino dogoditi da je neće uopće tamo naći ili da nećemo znati kako to riješiti. Znači plaćat ćete jednu uslugu koja se praktično neće izvršavati. I opet smo time alimentirali neodgovorne vlasnike. Sigurno nećete nigdje naći ili vrlo rijetko ljude koji će reći ne treba se brinuti o životinjama ili oni koji će reći da ostavljanje životinja, domaćih životinja možda tijekom praznika ili ono što je još gore, dok sada većina ljudi odseljava se u inozemstvo postaje problem. I nećemo riješiti nastanak problema nego ćemo samo opteretiti zajednicu. Ja bih u ime Kluba zastupnika Most-a rekao da ovaj prijedlog zakona ćemo podržati ali odgovor o tome kakvo će biti financiranje je na vladajućoj većini. Znači nemojte stvoriti novi namet koji će biti tako isključiv nego probajmo evo naći suživot jer uvijek su do sada dobro funkcionirali odnosi kada je i županija i gradovi i općine tražili zajedničko rješenje i bili su potpora u svim oblicima financijskih obaveza. Jer imamo i brojne primjere pogotovo evo kod prijevoza učenika kada je država, županija, općine, gradovi se uključili da to besprijekorno financira. I ne vidim niti jedan razlog da ovdje također ne bismo imali prijedlog takvoga modela i s time bismo otklonili i onu najveću prepreku koja će se pojaviti i među samim saborskim zastupnicima kada budu trebali izglasati to a znaju, onaj koji je čelnik lokalne samouprave da je samog sebe i svoje građane dodatno opteretio. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolegi Paneniću na ovoj raspravi. Imamo jednu repliku, poštovani kolega Marko Sladoljev. Izvolite. **Sladoljev, Marko (MOST)** Hvala gospodine potpredsjedniče, kolega Paneniću slažem se u većini vašeg izlaganja, ovo je doista jedan civilizacijski iskorak sa ovim zakonom. Mislim s pravom se kaže da onaj tko ne voli životinje, ne voli ni ljude. I sam posjedujem udomljenu mačku, macu, dakle osjetljiv sam na to područje. Međutim dotakli ste jednu ključnu stvar ali tko će to financirati. I zapravo što je ključno u Hrvatskoj kod svih zakona pa i kod ovog zakona da mi zapravo imamo opustošena područja i da sada ta područja u kojima više nema ljudi, koji nemaju za druge djelatnosti moraju financirati azile, kastriranje, sterilizaciju. I doći ćemo u jednu paradoksalnu situaciju, ako se ne prihvati ovaj amandman da ćemo imati mjesta lokalne samouprave gdje će postojati azili sa životinjama ali će ostati bez ljudi. Tako da zapravo nalazimo se u jednom zatvorenom krugu, dakle Hrvatska, lokalne jedinice nemaju novaca, ovo je civilizacijski iskorak ali ne možemo je isfinancirati. Evo samo sam to htio.

ja imam između 9 i 11, zavisi od sezone kako se pojavi, naravno da briga o njima i hranjenje svakako je obaveza i kada negdje idemo uvijek treba naći nekog tko će se brinuti o njima. I onda se postavlja i tih 9, 11, a ono postavi pitanje a što ako ih netko tako neodgovaran ostavi odjedanput. Znači nije to samo jedna životinja, odjedanput ih može biti i više. Znači ako mi govorimo o skloništu koje u a što ako tako ostane ih kod mene 9, 10, 11, kod nekoga drugoga, pa imamo samo uoči jednoga praznika blagdana događa se čudo da je odjedanput tamo sve puno a onda se to povećava. I onda ispada da će neki čelnik lokalne samouprave reći ako je sankcija između 15 i 30 tisuća kuna pa ajmo mi skupiti novce pa platiti tu kaznu pa na kraju možda je to jeftinije nego ovako se patiti. I opet dođemo do onoga pitanja tko sam ja kao čelnik lokalne samouprave da ću ja sam donijeti, zapravo pod takvim pritiskom sve prenijeti a da ne mogu se potruditi ni u Saboru, ni kroz raspravu svojim glasanjem da kažem ono, dajmo prihvatimo i takav jedan prijedlog i da se proširi ta baza financiranja. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Paneniću na odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, poštovani zastupnici. Pred nama je drugo čitanje novog Zakona o zaštiti životinja koji je kao što smo već čuli izuzetno dobro primljen od zainteresirane javnosti, zaštitarskih udruga i skloništa za životinje. Sigurno je da je tu trebalo pomiriti drugu stranu, tu su jedinice lokalne samouprave koje plaćaju državu koja naređuje i naravno one treće strane udruge. Ovaj prijedlog Zakona o zaštiti životinja vodi računa o potrebi zaštiti dobrobiti životinja tijekom njihovog korištenja bilo kao farmskih, pokusnih životinja, životinja u zoološkim vrtovima ili kućnih ljubimaca pri različitim aktivnostima uzgoja, držanja, rada, prodaje, zabave do druženja sa životinjama kao kućnim ljubimcima. Ovim novim zakonom dodatno proširujemo paletu nedozvoljenih radnji prema životinjama kao što su držanje u zatočeništvu dupina, spolni odnosi čovjeka i životinje, čupanje perja živih životinja, pucanje u životinje, bacanje petardi, korištenje kopitara za izvlačenje trupaca osim u iznimnim uvjetima, izlaganje pasa sa kupiranim ušima i držanje u zatočeništvu medvjeda. I sve je to sada nama normalno međutim sve se to do sada radilo. A naravno da će daljnjim napretkom tehnologije i prestati potreba za korištenjem konja uz za za tzv. samarašenje u nepristupačnim šumskim područjima što je također postavljena osnova u zakonu za budućnost. U ovom zakonu spominje se još i izvlačenje trupaca i iznošenje drva. Međutim, smatram da treba vrlo jasno razlučiti ostale radove sa konjima, dakle razliku u radovima u šumi, to se zove tzv. kirijašenje. U ove radove spada ne samo izvlačenje trupaca nego izvoženje drva iz šume konjskim zapregama koje se radnje ne mogu podvesti pod isti pojam ali niti nemaju istu težinu vezanu uz dobrobit. Smatram da ovakve radnje sa radnim konjima u specifičnim situacijama, dakle nepristupačni tereni i u kontroliranim uvjetima se mogu dozvoliti i treba dozvoliti jer će inače tih radnih životinja nestati, ljudi ih neće držati samo zbog toga da bi ih držali. Prijedlogom zakona se određuje obveza nadležnim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne, područne, regionalne samouprave, razvijanje svijesti javnosti osobito mladih uključujući posjednike odnosno vlasnike životinja u zaštiti životinja. Jačanjem svijesti potrošača koji pokazuju sve veću zainteresiranost za proizvode životinja koje se drže na farmama sa visokim standardima dobrobiti koje prelaze minimalne propisane, ovaj zakon predstavlja i dobru podlogu za daljnji razvoj poboljšanja uvjeta dobrobiti životinja za uzgoj korištenjem sredstava fondova ruralnog razvoja odnosno programa mjera koje imaju za cilj poboljšanje dobrobiti životinja. Ovo je izuzetno važan segment uzgoj farmerskih životinja ne samo zbog dobrobiti već i zbog korištenja izdašnih sredstava koje potiču viši stupanj dobrobiti iz fondova EU-a, fondova bez korištenja kojih naši stočari će teško moći konkurirati stočarima iz EU-a. Već sam o tome govorio, ali valja još jedanput vrlo jasno reći da primjerice u Finskoj iz ovih izvora za propisane više standarde uzgoja krmača npr. veća kvadratura poda, puni pod, slobodno držanje životinja, prirodna svjetlost, ventilacija, propisana pitka voda, veterinarska skrb itd., stočari iz zajedničkih sredstava EU-a dobiva 300 eura po krmači godišnje što znači da finskom seljaku EU svake godine remontira svaku krmaču. Finci su dosada za područje 2014.-2020. za proračunsko razdoblje povukli oko 100 milijuna eura. Mi iz ovih izvora do dana današnjeg nismo povukli ništa. kako bi onda mi bili konkurentni? Dakle, moramo pod hitno stvoriti preduvjete za povlačenje sredstava fondova ruralnog razvoja EU-a, donijeti nacionalni program o nadstandardima. Državni tajniče, pod hitno. O drugim načinim tzv. skrivene subvencionirane domaće proizvodnje pojedine zemlje članice da i ne govorim. Ovim zakonom nadalje, potiče se odgovorno posjedovanje životinja u svim područjima korištenja životinja a osobito kućnih ljubimaca. Kao najosjetljivija skupina za koju je javnost najviše zainteresirana, o kojoj su manje-više svi moji prethodnici do sada govorili su psi i mačke. Mjere odgovornog posjedovanja psa odnosno mačke su označavanje i cijepljenje protiv bjesnoće i druga potrebna cijepljenja, označavanje cijepljenja za očuvanje zdravlja životinja i kontrola razmnožavanja, kastracija i sterilizacija kao ujedno i jedna djelotvorna mjera za smanjenje broja napuštenih pasa i mačaka te nenapuštanje vlastitog kućnog ljubimca. Ja uvijek volim reći da pasa lutalica nema nego su psi svi imali svoje vlasnike samo su ih oni napustili. Daljnje mjere koje su određene ovim zakonom vode kontroli uzgoja domaćih ljubimaca i kontroli njihove prodaje s ciljem osiguranja dobrobiti životinje kako tijekom uzgoja tako i preprodajom životinja. Stoga se ovom registracijom uzgoja kućnih ljubimaca s tri i više rasplodnih ženki iste vrste propisuje evidentiranje vlasnika s manje od tri rasplodne ženke iste vrste životinja ako prodaju mladunčad svih životinja. Radi velike zabrinutosti javnosti zbog napuštanja životinja ovim se prijedlogom zakona radi učinkovitijeg rješavanja navedene problematike propisuju obveze vlasnicima životinja u smislu odgovornog posjedovanja, označavanje, cijepljenje, skrb, nenapuštanje i kontrola razmnožavanja jedinice lokalne samouprave odnosno regionalne, područne samouprave osnivanje skloništa i osnivanje koordinacijskih radnih skupina a propisuje se i obveza povećanja svijesti javnosti osobito mladih. Za potrebe zbrinjavanja napuštenih životinja na području svake jedinice područne, regionalne samouprave propisano je da mora osnovati sklonište od najmanje 50 mjesta. Točno na svim našim dosadašnjim odborima, vodila se rasprava oko tih 50 mjesta, hoće li to biti dovoljno i to je pitanje svih pitanja, vrlo teško mogu povjerovati u činjenicu da će 50 biti dosta iako imamo uvjeravanja da će utjecajem na svijest naših ljudi biti sve manje potrebe za mjestima u skloništima. Novosti naravno i veliki civilizacijski iskorak kao što je to već rečeno, što se životinje u sklonište ostaju do udomljavanja, odnosno više nema eutanazije, nakon 60 dana, upravo zbog te činjenice i osjećam ovu bojazan koju sam maloprije govorio. Ovakvom odredbom nemogućnosti eutanazije, Hrvatske staje uz rame najhumanijih zemalja EU-a, ali vam mogu vrlo jasno reći da je malo zemalja EU-a, malo velikih gradova EU-a koji ovu odredbu imaju i koji su ih mogle izdržati. Provođenje zakona i usmjeravanje truda i sredstava na kontrolu mikročipiranja, programe kastracije, sterilizacije, sustavnog oglašavanja životinja te edukacija stanovništva posebice mladih, moglo bi uroditi financijskom uštedom s ciljem sprečavanja uzroka problema umjesto rješavanja posljedica. U svrhu sprečavanja prekomjernog razmnožavanja kućnih ljubimaca a time i njihovog napuštanja, vlasnici životinja su dužni osigurati kontrolu njihovog razmnožavanja. U slučaju da na nekim područjima se utvrdi veliki broj napuštenih pasa, način i financiranje kontrole razmnožavanja napuštenih pasa na tom području može narediti ministar. Imam informaciju da je kolega Kajtazi dao amandman da će to moći narediti i čelnik, načelnik jedinice lokalne samouprave, to je dobra namjera ali nisam baš siguran u efikasnost toga. I to sve dosada što sam govorio je super. Tu smo najbolji na svijetu. Međutim, sada dolazimo do onog zadnjeg članka, koji je bio kamen s poticanjem na svim odborima. Za provedbu zakona potrebno je u proračunima jedinica lokalnih samouprava osigurati sredstava za pružanje pomoći ozlijeđenim životinjama i rad skloništa za životinja, hrana, cijepljenje, liječenje, na godišnjoj razini u visini od 549000 kuna. Tu sigurno će biti vrlo važan ključ. Nije isto da li grad Vodice koji ima 20000 stanovnika ili ne znam koji, Tisno ili koja tamo općina ima 1000, da li će svaka od njih imati isti broj, istinu cifru za sufinanciranje. To bude u netko u podzakonskim aktu vjerojatno odredio. S druge strane, postavlja se pitanja, šta je s skloništima koje nemaju županije. I znamo da Brodsko-posavska, Dubrovačka i Ličko-senjska nema sklonište i za to je potrebno izdvojiti 11 milijuna 529 tisuća kuna. Pardon 13 milijuna 878 tisuća kuna. Tu su se isto lomila koplja, na što to napraviti. Znamo da je tu jedinica lokalne samouprave su trebale organizirati same među sobom priču. Nitko to na svijetu ne bi pomirio i dogovorio među 20 ili 30 ili 50 jedinica lokalne samouprave da se one dogovore da naprave u Ličko- senjskoj ili Dubrovačkoj i još manje Brodskoj županiji sklonište. Pa smo onda išli za nekakvom rješavanjem problema da se tu onda uključi županija, pa da ona bude osnivač zajednice sa jedinicama lokalne samouprave, da to zajedno isfinanciraju. To je nekakav prijedlog, amandman koji bi trebao riješiti taj problem. I dalje se bojim ove odredbe ovih tu članaka koji su do sada isto tako bili ugrađeni u zakonu. Tu nema ništa novoga vezano uz financiranje. I do sada su sve jedinice lokalne samouprave trebale to rješavati na način kao što je propisano zakonom. Međutim, to se rješavalo nije. I na kraju želim reći da upisnik kućnih ljubimaca u ukupnom iznosu od 100000 kuna će se osigurati iz državnog proračuna. Zahvaljujem. Klub HDZ-a će ovaj vrlo kvalitetan zakon u najboljoj namjeri izrađen koristan i human podržati. Hvala. Zahvaljujem kolegi Križaniću na ovoj raspravi. Imamo 2 replike. Prva replika poštovani kolega Hrvoje Zekanović. Izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Uvaženi kolega, evo ga s obzirom da ste vi veterinar, pa vam neće biti teško odgovoriti na pitanje. Imamo u ovom zakonu divlje životinje i imamo domaće životinje. Pa kaže da je način zbrinjavanja divljih životinja vraćanje u prirodni okoliš, znači zbrinjavanje domaćih životinja koje su bez vlasnika naći nekakvo sklonište, odnosno, pronalazak vlasnika. A što je s ovim životinjama, to sam već i u prvom čitanju pitao, koje ne možemo nazvati ni divljim, ni pitomim, što je s onim mačkama koje s hrane, npr. po kontejnerima, domaće su životinje, s zapravo nemaju vlasnika, odnosno,

pola sata. Naravno da su mačke, nisu divlje životinje, naravno da su mačke domače životinje i naravno da one podliježu pod ovaj zakon. Zahvaljujem. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru kolegi Križaniću. Sljedeća replika, poštovana kolegica Branka Juričev Martinčev. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Pa kolega Križanić, ja bi dala svoj doprinos ovoj vašoj raspravi i vezano koliko će to opteretiti jedinica lokalne samouprave. Naime za naše građane i za one koji ne znaju, evo npr. koji je to red veličina. Grad Osijek je svojoj veterinarskoj stanici plaćao gotovo 6000 kuna po psu. U cijenu se navode hvatanje, zbrinjavanje, cijepljenje i čipiranje, sterilizacija, oglašavanje i udomljavanje. To je upravo ono što obvezuje jedinice lokalne samouprave po ovom zakonu. Iz tih razloga grad Osijek je te godine kad je imao ovakav ugovor, a izdvojio svega 500000 kuna, donio odluku, da svega 10 pasa mjesečno lovi. Što znači da ako to u prvih par dna odradite, da onda narednih 20 dana možete gledati pse lutalice po svom gradu. Grad Vodice je za ove namjene izdvajao 200000 kuna, a nije sufinancirao sklonište. Kad sad tome pridodamo još i sufinanciranje skloništa, moramo znati iz kojih to prihod ide. To ide iz komunalne naknade. Što znači da će iz tih razloga možda neki čelnici, odnosno, gradska, općinska vijeća, krenuti na povećanje komunalne naknade. Nije loše znati, zakon je dobar, ali sve prebaciti na jedinica lokalne samouprave, znači prebaciti na naše građane. Što se tiče komunalnih redara, isto tako dobivaju nove obveze, oni se financiraju iz poreza na dohodak. Na to ne mogu utjecati gradovi i općine, jednostavno onoliko koliko imamo zaposlenih, toliko su i naši prihodi. Zahvaljujem kolegici Branki Juričev Martinčev. Odgovor kolega Križanić. Izvolite. **Križanić, Josip (HDZ)** Zahvaljujem kolegice, vi ste bili čelnica lokalne samouprave i sam sam bio to i znam točno o čemu govorite. I zato sam i vrlo, sa jednim vrlo velikim strahom i bojaznima išao u ovaj dio rasprave, jer do sada ste toliko plaćali i rekli ste Osijek je lovio 10 komada, plaćali su 6000 kuna po psu. Do sada su se psi trebali držati do 60 dana. I sad dolazimo u jednu situaciju, gdje ćemo pse držati do prirodne smrti i to je situacija, koja će, dakle ja se bojim, ja sam to govorio do sad i to vrlo jasno govorim i hoću reći pred hrvatskom javnosti, da se bojim da li će to biti dovoljno 50 mjesta ili će to doći do 200 ili 300 komada po jednom skloništu. U tom slučaju će se ova sredstva kretati puta 4, puta 5 ili puta 8. To će se naravno plaćati iz lokalne samouprave. Tražili smo u prvom čitanju, da se tu uključi bar u rješavanju problema, skloništa i država. Nije problem donositi zakone i spustiti na nižu razinu. O tome smo govorili i onda. Molili smo da se uključi lokalna samouprava, nije za to bilo sluha. Kad govorite o komunalnim redarima, da to je novi namet, lokalnoj samoupravi, novi decentralizacija poslova, ali ne i decentralizacija sredstava i to bude sigurno problem jer bude uz ove poslove koje redovito provode komunalni redari morali raditi poslove čitanja mikročipom pasa, vraćanje vlasnicima za koje budu utvrdili vlasnika, a za koje ne budu vjerojatno prebacivanje prema skloništu. To je sigurno jedan novi dodatni posao i svi smo toga svjesni. Zahvaljujem. Zahvaljujem kolegi Križaniću na odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika Živog zida poštovani kolega Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Uvažene kolegice i kolege. Danas je pred nama Konačni prijedlog Zakona o zaštiti životinja drago mi je vidjeti da je taj zakon dobar, da je tijekom drugog čitanja on unaprijeđen u odnosu na prvu verziju i da postoje amandmani kojima će možda on na koncu biti još malo usavršen. Kao neku najavu ove današnje rasprave, prije par dana gledao sam, prisustvovao sam u čekaonici vođenju jednog psa na usmrćivanje, on je bio neizlječivo bolestan i on kao je znao kud ga vode pa je cvilio, jaukao i pri tom su svi ljudi u čekaonici bili potreseni, neki su i plakali. I meni je zato tim više na neki način drago znati da u Hrvatskoj nakon donošenja ovog zakona više neće biti ubijanja zdravih pasa, ne bolesnih, što se do sada radilo većinom u tzv. skloništima za životinje jer ih je bilo do sada samo šest, znači to prestaje i s te strane samo da je to u zakonu novost, mi iz Živog zida bismo to podržali, znači to je dovoljno. To je jedan korak naprijed u razvoju humanosti društva, u osjetljivosti prema slabijima i od od sutra odnosno od onog trenutka kada ovaj zakon stupi na snagu Hrvatska će definitivno biti civiliziranija zemlja, bolja zemlja za život nego što je bila do danas. Dobro je i to što se u konačnom prijedlogu zakona uvodi obveza mikročipiranja životinja, što se uvodi obveza objave broja mikročipa prilikom prodaje, što se vodi Upisnik kućnih ljubimaca, uvodi se radi, što se uvodi pravilo da svaka županija mora imati sklonište, o čemu smo maloprije slušali, daje se ministru mogućnost da propiše kastraciju u nekim područjima, evo možda je to odgovor na ove probleme koje će imati lokalna uprava oko financiranja. Isto tako komunalni redari dobivaju veće ovlasti kako bi kažnjavali neodgovorne vlasnike, znači to je također jedan amortizacijski čimbenik u vezi financiranja. Čuli smo od zastupnice Lukačić da je nju kontaktirala Udruga „Prijatelji životinja“ i nas i oni su i nama, a vjerujem i nekim drugim klubovima poslali prijedlog amandmana, jedan dio njih ćemo mi poslati u ime našega kluba. Drago mi je da radimo sa više strana. U tom smislu htio bih reći da ćemo predložiti amandman da se pse i mačke ne može ubijati u lovištima, znači često vlasnik psa pusti psa na nekom nenaseljenom području da trči i on utrči u lovište i dogodi se ubojstvo. Također usmrćivanje tzv. pokusnih životinja da, ali samo u slučaju ako se prethodno pokušalo udomljavanje, znači prije usmrćivanja treba pokušati udomljavanje. Također amandman da se zabranjuje organiziranje natjecanja konja u povlačenju trupaca koje se održava u Gorskom kotaru, Ličko-senjskoj županiji, Karlovačkoj županiji, Primorsko-goranskoj jer takva natjecanja nemaju nikakvu drugu svrhu osim zabave, nema nikakvu edukativnu svrhu, a životinje se prisiljavaju na patnju, na bol, na ozljede jer oni moraju vući trupce u punoj brzini po dvije tone teške ponekad i izaziva to kod njih ponekad čak i smrt. Također ćemo dati amandman da se zabrani korištenje zamki za životinje s ljepilom jer te zamke za životinje s ljepilom uzrokuju sporu i dugotrajnu smrt životinja koja traje agonija možda i nekoliko dana, a pri tom se na te zamke hvataju one životinje kojima te zamke nisu namijenjene, recimo ptice neke divlje životinje, a postoje zamke koje životinje ne usmrćuju nego dopuštaju mogućnost da se ta životinja nakon hvatanja u zamku oslobodi i to je ustvari praksa u mnogim europskim državama članicama. Dakle amandman da se zabrani upotreba zamki s ljepilom. Međutim ja kao i kod prvog čitanja želim ovdje reći da ne bih volio da se ovaj zakon gleda samo kroz prizmu zaštite pasa i mačaka, nego bi htio da se gleda u kontekstu jednom širem, a to je prije svega u kontekstu mesne prehrane. Evo danas imamo govor premijera u UN-u o stakleničkim plinovima, a upravo mesna prehrana uzrokuje 53% stakleničkih plinova, dakle četiri puta više nego svi automobili na planeti zemlji. Mi smo skloni tugovati za jednim psom ili mačkom, ali u svijetu u ovom trenutku se uzgaja 70 milijardi životinja za prehranu, 70 milijardi će biti ubijeno da bismo mi jeli. da li vam je poznato prema istraživanjima Međunarodnog instituta za vode u Stockholmu za jedan hamburger, proizvodnju jednog hamburgera potroši se 2,5 tisuće litara vode, za kilu goveđeg mesa 20 puta više vode nego za upotrebu žitarica. Cijela Amazona je iskrčena zbog uzgoja goveda. Kada bi žitarice i drugo bilje bilo koje se daje životinjama za prehranu, bilo upotrjebljeno za prehranu ljudi moglo bi se nahraniti 35 milijardi ljudi ili 6 puta više nego što ih je na planeti Zemlja, pet puta više nego što ih je na planeti Zemlja. Tu dolazimo do problema farmi, tu dolazimo do problema dakle uzgoja tih životinja koje se u upravo nevjerojatno u nehumanim uvjetima uzgajaju. Imamo cijeli jedan marketing mesa gdje nam cijelo vrijeme pokazuju slike sretnih životinja, bez obzira da li je to na tetrapaku nekog mlijeka, da li je to na čokoladi milka ili nekoj drugoj, životinje su sretne, na livadi, u cvijeću pod suncem a u stvarnosti su životinje u potpuno drugim uvjetima. Žive u nehigijenskim uvjetima u potpunom mraku, na betonu, bez sunca, bez svjetla, izložene nebrojenim infekcijama, bez sunca i kretanja. A bez kretanja zato ne samo slučajno nego i namjerno jer životinja koja ima mišiće nije fina za jesti, pa onda joj kretanje nije niti potrebno. Da ne spominjem sada ponovno kako se životinje hrane antibioticima, da ti antibiotici stvaraju super bakterije koje dakle razvijaju otpornost na te iste antibiotike i da onda imamo koje kakve bolesti koje se prenose kravlje ludilo, ovčje ludilo, svinjska gripa, ptičja gripa itd.. Posebno su tome skloni, takvoj proizvodnji mesa trgovački lanci, lanci brze prehrane. Evo za Kentucky fried chicken je dokazano na sudu da su davali steroide pilićima kojima su za 40 dana narasli na 2,5kg i bili pod takvim opterećenjem da su im se lomile vlastite noge od takve prehrane. Naravno trebamo spomenuti i glifosate i GMO, to se sve daje životinjama, to sve mi na koncu konca jedemo. Ja bih želio između ostaloga podsjetiti na šokantni nalaz ruske veterinarske i fitosanitarne službe u Hrvatskoj koji u konačnici navodi da su uvjeti u kojima se proizvodi meso i mlijeko u Hrvatskoj skandalozni i pri tome navode cijeli niz primjera zbog kojih je to tako. Podsjećam da je Udruga potrošač prošle godine upozoravala da se na hrvatskim policama odnosno u EU prodaje meso staro 40 godina. Da je meso često u dućanima duplo jeftinije od povrća, od recimo limuna, tikvica, paprika, su jeftinije svinjske lopatice, batci ili ne znam vratina. Sve je to posljedica toga što se prema životinjama krajnje nehumano postupa a što to na koncu konca mnogi ljudi o tome nemaju svijest, oni imaju svijest samo kada vide svojim očima a kada je to negdje daleko a znamo da su se sada izmjestile sve te farme, klaonice izvan gradova onda nas se ne tiče i ne osjećamo ništa. Možda da se ta prehrana malo uravnoteži, možda da se malo ljudi senzibiliziraju, na koncu konca doista i naši zubi i naš probavni trakt pokazuje da nam nije potrebno toliko mesa, možda bi bilo manje mesa, možda bi bilo manje mučenja, možda bi bilo manje stakleničkih plinova a možda bi bilo za gospodina Križanića manje troškova. Znam da on neće prihvatiti moje stavove kao ni uostalom ni njegovi kolege ali ne obraćam se nužno njima. I za kraj, htio bih reći još jednu stvar s obzirom da je evo već drugi dio godine a to je još jedna praksa kakva postoji u mnogim gradovima i državama EU a ta je da se prilikom proslava, osobito nove godine ne koriste eksplozivna sredstva, to je zabranjeno. Zašto? Prije svega zbog zaštite životinja jer tijekom bacanja petardi i ostalih eksplozivnih naprava, tijekom nove godine umre tisuće životinja umre od srčanog udara, ozlijeđene su od te vatre, nakon toga imaju PTSP i jednostavno pate ali to je isto svijest naših građana. On će naricati nad jednim psom ali će nakon toga istresti petarde u vrijednosti 2, 3 tisuće kuna i opet će neka životinja zbog toga patiti ali bitno je da on to nije vidio. Kod nas se sve svodi na to da li sam vidio ili nisam. Ono što sam vidio vrijedi, ono što nisam vidio ne postoji. Pa evo ponavljam još jednom Živi zid će podržati ovaj zakon ali vjerujemo i nadamo se da će u budućnosti doći do još poboljšane zaštite zaštite životinja i da ćemo doista iz te strane napredovati kao društvo. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Bunjcu na ovoj raspravi. Imamo jednu repliku, poštovani kolega Slaven Dobrović. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Uvaženi kolega Bunjac, evo lijepo sam slušao vaše izlaganje, pa bih ipak malo komentirao nek postavke, mislim da ste se, u pravilu se slažem sa vašim pristupom, životinje zbilja zaslužuju bolji tretman i ovaj zakon dosta toga popravlja. Međutim, mislim da ste malo preuveličali prehranu životinjskim mesom u smislu utjecaja na okoliš, ipak je čovjek taj koji stvara najviše poteškoća i veliki disbalans najviše opterećen prekomjernom upotrebom fosilnih goriva. Što se životinja tiče, isto tako ovo što ste govorili sve ove primjere, oni postoje, dakle od upotrebe ne znam, hormona za rast, korištenja sredstava antibiotika, lijekova dakle, sve to je jedna loša praksa kojom smo izloženi pogotovo ako kupujemo u supermarketima, međutim mislim da u Hrvatskoj upravo potencijal koji imamo to je tradicijska, dakle održiva prehrana, dakle na našim selima životinje rastu sasvim drugačije i mislim da žive lijepo a naravno dio su prehrambenog lanca kako to već stoji i purica i pajcek i sve skupa tako da mislim da ne trebamo pretjerivati, ovo o čemu ste govorili mislim da se u najvećoj mjeri odnosi na masovnu proizvodnju hrane, dakle pilića i svega skupa, željom da se poveća profit, da se smanji troškove, dakle to doista na koncu završava u u jednom apsurdu kojeg ste mislim dobro opisali, ali može biti drugačije. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Dobroviću na replici. Odgovor kolega Bunjac. Izvolite. Hvala lijepa zastupniče Dobrović što ste saslušali moju raspravu i dali svoj osvrt. Podaci koje sam iznio naravno, nisam ja istraživač klimatskih promjena, ali kao što sam naveo prošlih tjedana i općenito u ljetu, kad je bilo prvo čitanje, dosta smo komunicirali sa udrugama za zaštitu životinja, za zaštitu prirode, oni su nam dostavili vrlo opsežne materijale, vrlo ozbiljne studije, knjige iz kojih sam vam prenio dio ovih podataka. Sigurno ako se Amazona, šuma Amazona krči zbog uzgoja goveda da je utjecaj na klimatske promjene velik, imali smo u Hrvatskoj evo zadnjih dana na koncu konca svaki dan gledamo neprimjereno vrijeme, neuobičajeno vrijeme, sigurno za to postoji uzrok. Uzroci se skrivaju a ljudima je dakle, jasno da nešto iza svega toga stoji. Ono što vi u svakom slučaju želite, što ste možda željeli spomenuti, ja se s tim slažem, da ne treba biti fanatik. Znači ne treba sada otići u neku drugu krajnost pa optuživati sve za svakoga, kako se zove, preći u neku vrstu sektaštva jer što god čovjek napravio, uvijek će životinje ubijati, to je jednostavno tako. Mi bismo se praktički trebali zaustaviti, ne hodati, ne disati da životinje ne bi ubijali jer dok hodamo, dok vozimo auto, nikad ne znam na što stanemo, istrči nam neka životinja jednostavno na neki način to je neminovno samim našim djelovanjem. Ali da bismo mogli u ovom djelu u kojem smo se složili dakle, u toj masovnoj proizvodnji hrane, na tim farmama, na tim tzv. lancima poraditi da životinje budu u humanim uvjetima i da ljudi na koncu konca imaju bolje zdravlje temeljem hrane koja se pritom dobije, mislim da tu svakako ima još jako puno prostora. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolegi Bunjcu na odgovoru. Prelazimo na slijedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a poštovani kolega Branko Hrg. Nije nazočan. U ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Mi smo današnji dan krenuli sa klimatskim promjenama i kako se već, možda prođemo i onaj drugi dan, očito su klimatske promjene moto cijelog dana, no međutim idemo se vratiti na temu, tema je Zakon o zaštiti životinja. Taj zakon kad je bio u prvom čitanju onda je bila jedna vrlo zanimljiva rasprava u kojoj je nas puno sudjelovalo i u toj raspravi smo zaista zaključili neke stvari, dobro ih je ponovit. Riječ je o zakonu koji smo svi ocijenili kao dobrim, svi smo ga ocijenili da je u tom smislu on poboljšanje, ali to što ocijenili mi kao saborski zastupnici, naravno da smo pritom koristili i iskustva terena a malo smo slušali što govore i udruge koje se bave zaštitom životinja i dobro je kad imate u saborskoj proceduri jedan zakon i dobro je kad je on sa različitih aspekata dobro ocijenjen. Tu su se naravno otvorile neke teme i kad smo raspravljali u prvom čitanju, a te teme valja podvući i sad. Dakle ovaj zakon je zaista dobra, afirmativan, govori u prilog tome što i kako u odnosu na zaštitu, držanje, uzgoj, usmrćivanje, držanje životinja, određeni zahvati. I u tom smislu zaista Hrvatska se pokazuje kao jedna država koja ima osjetljivost. Ono što i mi vidimo u situacijama u kojima se krećemo da su malo drugačije nego što su bili prije, i kad se dešava dosta napuštenih životinja prvenstveno bez obzira što moramo voditi računa, o svima govorimo, o psima i mačkama, a to su vam doba godišnjih odmora. Pa onda su doba godišnjih odmora kontinent kad se spušta na more, onda je to povećani u gradovima, a na moru je povratak na kopno jer netko udomi neku macu ili nekog psa i onda ga ne vodi sa sobom nego ostavlja recimo ja gledam kolegicu Juričev Martinčev, pa ga onda ona ostavlja na brizi. Ovaj zakon jednako tako ima nešto što zakoni obično nemaju i to vrlo olako kad trebamo učinak propisa na financijsku stranu, onda kažu ovaj zakon neće imati nikakvog učinka. Ovaj zakon ima. Mi možemo diskutirati o tome, da li je to malo i nekako u diskusiji, pokazuje se da je malo, ali ima. I u ovom zakonu jasno rečeno da se iz državnog proračuna, treba osigurati sredstva za 3 nova skloništa u 3 županije, Brodsko posavsko, Dubrovačko-neretvansko i Ličko-senjskoj, otprilike 4 milijuna i 600 tisuća kuna po županiji. I onda kaže da na razini 50 životinja je to u iznosu, od nekakvih 11 milijuna kuna, 21 sklonište. I mi možemo razgovarati da li je to puno ili malo. I jednako tako na jednom drugom zakonu smo razgovarali o tome što je to decentralizacija. Ovdje su poslovi spušteni na jedinica lokalne samouprave, njih imamo 556 i pri tom se treba zaista voditi računa, ima one koji se već nizom stvari bave dobro, ima onih koji ne. I ovo im mi dajemo nekakve nove obveze. Sigurna sam nakon rasprave koja je bila danas, ali i rasprave koja će biti, gdje je nama svima puna usta decentralizacije, da smo spremi, kad je riječ o financiranju jedinica lokalne samouprave, voljela bi da bude jedna široka rasprava i da vidimo što da se tu promjeni jer jednostavno, one neke stvari neće moći raditi. Ja ne mogu ni u ovoj raspravi, mimoići komunalne redare. Kolega Panenić kad je govorio, on je rekao, u mojoj općini nema komunalnih redara. Otprilike komunalnih redara imate 100-tinjak, u Gradu Zagrebu koji se zaista to može dopustiti i dobro ekipiran. Ali, imate općine i gradove koji ih nemaju ili imate jednog za područje 2 općine i gradove. I sad taj siroti, ja ga stvarno moram tako nazvati, komunalni redar, će najprije morati reagirati, ako netko kaže da na školi nema certifikat o energetskoj učinkovitosti, pa ide tu. Pa onda ako se nalazi negdje uz more, pa mu netko kaže da je došao netko prodavati torbice, a nema određenu klupu, pa onda od 10 do 11 to radi. Onda je iza toga, je netko postavio štekat tamo gdje nije trebao, pa on na to radi. E onda susjed kaže, moj susjed gradi ogradu, komunalni redari ide vidjeti šta ovaj s tom ogradom radi ili ne radi. Onda samomu dali određene poslove vezane uz promet, pa i tu ako je netko parkirao na zelenoj površini, to više nije u nadležnosti, nego je nadležnosti komunalnog redara i sada će taj komunalni redar, doći, tražiti, jer recimo, u stanu preko puta mene, ja zaključim, oni koji imaju svog psa, a takav je zaista slučaj, da taj pas po noći grebe po vratima, da je predugo sam, da se ne ponašaju na način. Sad će on doći tamo, pozvoniti na vrata, reći dajte vi meni osobnu, pa da vidimo čip, pa koji je vlasnik i svega ostalog. Pred jedno 4, 5 godina je u Gradu Zagrebu, čovjek ovako po putu nešto zaboravi, je bila ideja gradonačelnika da se radi DNK, odnosno DNA analiza, dakle, da se psi čipiraju, da onda ti čipirani psi da znamo kako je i onda kad naravno, to imate prilike vidjeti u pojedinim dijelovima grada, da nesavjesni vlasnici pasa, govorimo o psima, ostavljaju izmet tih i sad da vi iz tog DNK analizom utvrdite koji vlasnik psa ne vodi računa, pa da se onda on Dakle, to su one stvari u kojem idemo u ekstrem. S jedne strane, to će kolega Kajtazi, koji govori za mene, govoriti o tim krdima, za pravo pasa, koji se nalaze po određenim naseljima, u grad Zagreb, iako to nije uvedeno jer se nije moglo uvesti. Što zapravo želim reći? želim reći da i ovaj zakon ukazuje na nekoliko stvari. Prva stvar, imamo dobar propis, svi smo afirmativni prema njima, svi smo jako zadovoljni. Koliko će taj propis biti dobar, ovisi koliko će on biti dobro sprovediv na terenu. Teren su naše općine i gradovi. A biti će dobro sprovediv, onoliko koliko će oni imati sredstva i ljudi da to rade. Imate će općine i gradovi koji će imati sredstva, imati će ljudi da to rade i imati će oni koji to nemaju i to se mora jasno reći. Dakle, zaista, bez obzira što je već kasno i slabo jedni druge slušamo jer je bio dosta naporan dan, ono što zaista je pokazuje se da nam da nam ne mogu i ne smiju biti puna usta decentralizacije, bez da s ove razine, sa državne razine, ne znamo kako će ti općine i gradovi funkcionirati. Tu je kolegica Juričev Martinčev rekla, mi smo to financirali iz komunalne naknade. I ako bude istina, komunalnu naknadu ću imati još jedno vrijeme, no međutim, u jednom trenutku će ta komunalna naknada po svemu sudeći preći u nešto drugo, postati će porez i onda će se iz njega financirati nešto drugačije. Što zapravo hoću reći? Hoću reći kad zakonom uvodimo obveze, kad zakonom dajemo dodatne poslove, općinama i gradovima, taj zakon zasigurno ima i svoj financijski karakter. Bilo bi dobro da znamo od kud će oni to financirati, bilo bi dobro da imamo modele financiranja, mi to još uvijek nemamo. Olako prebacujemo te poslove na općine i gradove i kao što vrlo olako prebacujemo poslove na komunalne redare, pa oni zaista u ovom trenutku, ja mislim da rade svašta, ne bave se pogrebima, ako se ja ne varam, ali drugim stvarima se bave. Tu je i kolega Bunjac govorio o amandmanima. Dakle, udruge za zaštitu životinja, naravno su, zato što su zadovoljni ovim zakonom, oni svi iskazuju zadovoljstvo, ali su rekli, bilo bi dobro da se još nešto poboljša. To vam je uvijek problem, kad nešto dobro napravite, onda svi mi kažemo, dobro je, ali dajte još malo bolje. Kad nešto loše napravite, onda svi kažemo loše je i onako kad vi nešto malo poboljšate svi smo zadovoljni. E ovo je slučaj, kad ste dobro napravili, mi smo svi zadovoljni, ali hoćemo još nešto bolje. Dobiti ćete vjerojatno set sličnih ili istih amandmana. Ja vas lijepo molim, iako je uobičajeno, da kad dobije se amandman da se onda amandmani odbijaju, malo porazmislite, jer ti amandmani mogu samo zaista biti afirmativni i poboljšati. Tu nismo govorili o jednoj stvari a to su nešto što je u zakonu navedeno a to su tradicijske borbe bikova. Ako Španjolska nema nikakav problem, prva misao koju imamo kada neko kaže Španjolska su vam Korida iza toga Flamengo i nije imala problem da tog se zaista kroz zakone, a i u stvarnosti odrekne. Ja mislim da i mi ne bi trebali imati u tom smislu problem, uz sve one amandmane o kojima je govorio gospodin Bunjac, pa će kolega Kajtazi pa tu još imamo dakle otprilike su oni svi isto ili slično strukturirani, ja vas lijepo molim da još razmislite o svemu tome. Dakle svatko može svoju životu, svog bitka doći oni se mogu zapravo možete se hvaliti, možete pokazivati ali nema stvarno potrebe da huškate životinju da se životinja bori sa životinjom. Ovaj Zakon o zaštiti životinja ima još jedan dobar dio, to je onaj edukativni dio. Mi u naravni vidimo da se i naša djeca i svi ostali prema životinjama odnose zaista puno bolje nego što je to bilo. Životinje su točno onakve kakve su njihovi vlasnici. Hrvatska ima neke prednosti i neke tradicijske vrijednosti koje trebamo i dalje imati. Ja sam pred desetak godina imala priliku i bila sam jedno vrijeme u Nizozemskoj, u Nizozemskoj imati posebne farme na kojima djeca dođu gledati životinje, bojim se da neka djeca kod nas nisu daleko o tome, ali imali su i tada i farme gdje ste vi mogli svoju macu ili psa kada ste išli ili neku drugu životinju bilo ih je različitih životinja ostaviti i onda kada ste se vratili doći po nju. Evo kraj, mi ćemo podržati zakon, podržali smo ga i u prvom čitanju, zaista je dobar, pokazuje iskorak, pokazuje neke vrijednosti do kojih je i Hrvatska došla. Dobro je što i te neke vrijednosti možete vidjeti u naravi u svakodnevnom životu, kad napravite ono što sam i rekla dobar propis onda dobijete amandmane da bi on bio još što bolji, pa evo ja molim državnog tajnika i kolege iz Ministarstva poljoprivrede da možda ipak učine jedan mali napor, vide te amandmane pa ako je nas više dalo iste amandmane možda se ipak vrijedni da se ugrade u prijedlog zakona, a oni će zapravo biti samo poboljšanje i pokazat će dobru volju da radimo sve bolje i bolje propise. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem kolegici Anki Mrak-Taritaš na ovoj raspravi. Imamo jednu repliku poštovani kolega Tomislav Klarić. Izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvažena kolegice Mrak-TAritaš. Rekli ste 11 milijuna kuna puno ili malo i ono čega smo svi svjesni kada god nešto treba nametnu nametnu nekome kao obvezu onda to ide na jedinice lokalne samouprave, gradove i općine. Prije svega imati životinju odnosno psa, mačku ili već kakvog kućnog ljubimca iza sebe povlači odgovornost prema tom živom biću koje ima. Niti jedan taj pas lutalica nije postao lutalica da prije toga nije imao nekakvog vlasnika, da ga je neko negdje držao i da nije kada mu je valjda dosadio … na ne znam kojem katu pustio van u nekom gradu ili općini pa da postane briga općine. Sada se postavlja pitanje ovoga zakona u brojci i 50 i 590 tisuća kuna koje mora osigurati za rad tog skloništa u kojem će životinja ostati valjda vječno odnosno do udomljenja. Prema mom iskustvu to su vam besplatni udžbenici za oko 400 djece sa radnim bilježnicama i sa svim novac koji mora jedinica lokalne samouprave osigurati. I ponašanje vlasnika, ja sam sudjelovao u pripremi amandmana jer sam upravo ove godine svjedočio niz slučajeva gdje takvi vlasnici vode pse u prirodu da se malo istrče i onda smo nalazili živu lanad rastrganu, srndaće tu je fotografije kod sebe kako vam to izgleda i dan danas ti vlasnici i dalje to vode i puštaju u lovištu jer jako vole svog ljubimca, ali ih nije briga što taj ljubimac čini ostalim živim bićima u tom i takvom lovištu. Iz tog osnova mislim da propisati kazne za neodgovorne vlasnike, za one koji nisu čipirali ima takvih iako je zakon već odavno donesen, za one koji se ne brinu o svojim životinjama jer gradovi i općine mogu koliko mogu. Moj grad je plati zbog psa kojem se vlasnik sakrio milijun i 500 tisuća kuna sudske presude po pravomoćnoj presudi jer je pas istrčao dogodila se prometna nesreća, obitelj je tužila. Nikad se nije pojavio taj vlasnik psa, a po Zakonu o obveznim odnosima opet je bila odgovorna jedinica lokalne samouprave. Kada zbrojite sva ta sredstva, to su ogromni novci koje jedinica lokalne samouprave u ovom trenutku nema. kolegi Klariću. Odgovor kolegica Mrak-Taritaš. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Pa evo upravo tako, dakle svaki put kada se donose propisi bez obzira koliko je on pozitivan, afirmativan, bolji, a mi prebacujemo obveze na jedinice lokalne samouprave za što se ja u principu zalažem i zalažem se da se što više poslova tamo radi, ali nema novaca. I to treba jasno reći i mi s ove govornice to jasno govorimo da tu nema dovoljno sredstava. I odnos prema bilo kojem kućnom ljubimcu je odnos čovjeka prema njemu iz toga iščitavate vlasnika. Ja sam imala priliku nešto, naravno da imamo u familiji pse i ribice i ne znam što sve ne, pa vam bilo što, imate akvarij s ribicama i kada idete na godišnji odmor onda taj akvarij morate hladiti jer je prevruće ili ga morate grijati onda sam ja te ribice vukla simo tamo, jednostavno ne možete prema ribici se tako odnositi, a kamoli prema nečem I bio je jedan pas čija je pasmina inače tako nam se čini da je agresivna i ja sam rekla to je agresivan, a gospođa koja se iz te udruge bavi kaže nije on agresivan, agresivan je vlasnik, vlasnik ga je naučio agresivnosti. Dakle uvijek je iza svega čovjek. Kao što smo zaista i govorili ujutro, ja ću se vratiti na klimatske promjene, klimatske promjene su rezultat onoga što smo mi radili. No međutim, zaista treba voditi računa da jednostavno općine i gradovi neke poslove ne mogu raditi. Ne može komunalni redar raditi neke poslove u općini ako ga dijeli tri općine jednog komunalnog redara. On samo kada prođe i kada sve ono što ima i tog moramo biti svjesni. Dakle sredstva i kvalitetan kadar to je ovo što vam ovog trenutka nedostaje. Nama nedostaje jednako tako i kvalitetnog kadra da ga dobijete morate ga platiti. I na što se vraćamo evo na kraju dana? Na novce. (HDZ)** Zahvaljujem kolegici Anki Mrak-Taritaš na odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika Nacionalnih manjina poštovani kolega Veljko Kajtazi. Izvolite. Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. I u ovom drugom čitanju pozdravljam Vladin prijedlog Zakon o zaštiti životinja koji donosi niz odredbi koji će unaprijediti postojeće stanje kada govorimo o zaštiti životinja. Poseban iskorak vidim u članku 52. stavak 5. u kojem se navodi, ako se na području pojedinih jedinica lokalne, odnosno područne samouprave utvrdi veliki broj napuštenih pasa, način i financiranje kontrole, razmnožavanje napuštenih pasa na tom području naredbom može propisati ministar. Svi znamo da su ove jedinice u kojima se nalazi veliki broj napuštenih pasa romska naselja. Ja osobno nisam upoznat sa drugim mjestima u RH u kojima postoji takav ogroman broj pasa kao u romskim naseljima. Prošli put sam vam rekao da jedan podatak, da smo u Kuršancu pored Čakovca, u jednom romskom naselju imamo evidentiranih 400 pasa i još toliko u obližnjem azilu. Od ministra poljoprivrede Tolušića očekujem da iskoristi ovlasti koje će dobiti sa ovim zakonom i da odmah krene u saniranje štete. Očekujem da sukladno članku 52. naredi da se krene u saniranje problema diljem Međimurske u 12 romskih naselja, u ostalim županijama na dobrobit i tih životinja i građana. Te životinje moramo sterilizirati, pronaći sredstva da to veterinarske inspekcije odrade i time ćemo bar privremeno stati na kraju problema, odnosno zaustaviti njegovo širenje koje traje godinama. Ja sam još prije 2 godine upozoravao da to moramo učiniti. Dvije vlade su se izmjenjivale i ništa nije napravljeno. Problem je u međuvremenu postao samo veći. Odmah ću sada reći, ako odradimo ovo što nam ovakav prijedlog zakona pruža i steriliziramo sve te pse požar smo ugasili samo privremeno. Zašto? Zato što je crno tržište prodaje životinja odnosno njihovog uzgoja apsolutno neregularno. Životinje je lako kupiti u oglasniku kao da kupite neki kućanski aparat. Neodgovorni pojedinci te životinje napuštaju i to po nekoj ustaljenoj praksi u romskim naseljima jer znaju da će tamo najlakše preživjeti. Mediji su naravno od Roma u prethodnom razdoblju napravili zlostavljače i ubojice tih životinja ali naravno to nije slučaj u stvarnosti. Naravno da je incidenta bilo ali nitko ne govori o uzroku problema a to je nedostatak kontrole životinja, odgovornosti pojedinaca i snage države da se na jedan ozbiljan način bavi problemom. Prebacivanje odgovornosti na jedinice lokalne samouprave, komunalne redare i veterinarske ambulante je u biti pranje od odgovornosti. Potrebno je na sustavan način dati ovlasti osobama koje bi po modelu nekih ozbiljnih država u kontinuitetu skrbili o dobrobiti svih životinja i kućnih ljubimaca i onih koji se uzgajaju u druge svrhe. Ovaj zakon je dobar jer je konkretizirao odredbe kojima se zabranjuje i dodatno reguliraju neodgovarajućim ponašanjem prema životinjama kao što su rezanje ušiju pasa, njihovo stalno vezivanje i držanje u zatvorenim prostorijama, korištenje životinja u cirkuskim izvedbama, njihovo zlostavljanje itd., ali to nije dovoljno. Slijedom spomenutog, Klub nacionalnih manjina će podržati donošenje ovakvog zakona i u drugom čitanju jer unapređuje postoje stanje ali na ovaj prijedlog zakona podnosim i dodatni amandman, i to vezano za ovlast ministra o kojem sam govorio, smatram kako bi jedinice lokalne samouprave mogli činiti isto. U tom smislu treba dodati stavak u kojem bi se istaknulo kako jedinice lokalne samouprave mogu propisati trajnu sterilizaciju kao obavezan način kontrole razmnožavanjem. Te drugi, kada govorimo o uzgoju životinja namijenjenim prodaji za mene nije prihvatljivo da se to radi bez rješenja o registraciji uzgoja koje donese nadležno tijelo. U tom smislu 2. amandman koji podnosim a mislim da i neke druge kolege podnose slično predlažem na način da se u članku 54, stavak 1. brišu se riječi „sa tri i više rasplodnih ženki iste vrste životinja“ pa stavak 1. sada glasi: „Uzgoj kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji ne mogu započeti obavljati djelatnost bez rješenja o registraciji uzgoja koje donese nadležno tijelo.“. Ponavljam, moramo osim gašenja požara i naknadnih rješenja za štetu koja je nastala biti dovoljno mudri pa i u budućnosti u najvećoj mjeri smanjiti mogućnost da se za par godina nađemo u sličnoj situaciji. Romi i romska zajednica su oni koji brinu o životinjama i to je poruka koju želim poslati sa ovog mjesta. Pozivam nadležna tijela da provedu ovaj zakon i da čak razmišljamo u smjeru osnivanja jedne državne agencije koja bi imala ovlasti provoditi zakon u korist životinja jer to osim u ovim izvanrednim situacijama ne može biti posao ministra ili ministarstva. Na samom kraju želim istaknuti kako sam upravo kao predstavnik manjina govorio o jednom općem problemu koji se tiče svih naših građana i to u suradnji sa Vladom i ministrom Tolušićem s kojim sam jučer razgovarao, državnim tajnikom Majdakom, udrugama za zaštitu životinja kojima se ovim putem zahvaljujem na sugestijama i pomoći. Zašto ističem da sam kao zastupnik manjina govorio o jednom općem pitanju? Ističem to jer neki misle da zastupnici manjina ne bi trebali glasati i diskutirati o ovakvim problemima, nego da bi nas trebao svesti na neke odbore i folklor kako bi nas tobože zaštitili od politike. Takvi zaboravljaju da u 700 godina nikad dosad Romi i ostale manjine nisu imali svoj glas u parlamentu i da je konačno došlo vrijeme da se uključimo i u ovom segmentu. Prigovaraju nam da imamo malo glasova iako sami imaju manje od nas. Marginalci su ekstremniji i ne žele priznati da baš zato što smo mali i ranjivi trebamo govoriti o svim našim problemima u ovom Viskom domu. Ti koji nas svode na statistiku i ne poštuju Ustav su upravo sljedbenici onih zbog kojih nas je tako malo. Ne treba zaboraviti da su gotovo svi Romi pobijeni 1942. godine. Sad kad smo dosegli brojku na popisu stanovništva koju smo imali prije 70 godina, opet smo im trn u oku. Zahvaljujem poštovanom kolegi Kajtaziju. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Poštovani kolega Hrvoje Zekanović. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče. Govorimo o Zakonu o zaštiti životinja, međutim meni izgleda kao da govorimo o Zakonu o zaštiti mačaka mačaka i pasa. Znači ovdje se nekako svaka rasprava, svaka replika je bila isključivo o psima i mačkama a kao da druge životinje ne postoje, pa mogu reći da je malo sve skupa to licemjerno. Znači mi smo ovdje se fokusirali na dvije vrste životinja, da ne kažem beštija a ostale kao da ne postoje. Ali ovdje, evo to je bila samo jedna mala objekcija, a sada malo evo meritum odnosno sam zakon. Zakon je sam po sebi dobar, nitko nema ništa znači protiv zaštite mačaka i pasa ali govorimo o skloništima. Ovdje je predlagatelj ovim zakonom predvidio da svaka županija mora osnovati sklonište, što u načelu nije loše. Međutim, ovdje moram reći da sve županije nisu jednake. Tako da osnivanje skloništa koje je jako skupo, neki kažu i po 5 milijuna kuna, će biti jednako skupo i za Ličko-senjsku županiju, koja danas ima ja mislim, jedva 40 tisuća stanovnika, kao i za grad Zagreb koji ima 700 tisuća stanovnika ili Splitsko-dalmatinska županija koja ima 450 tisuća stanovnika. A da ne govorimo o financijama koje su bitno različite. Zatim ako ovim zakonom, evo ja sam uložio jedan amandman, se bude moglo sklapati ugovor isključivo sa skloništem koje se nalazi na području te regionalne samouprave, onda jedinice lokalne samouprave koje su na granici, će biti u nepovoljnijem položaju, jednostavno morat će raditi sa možda eventualno nekim skloništem koje je udaljenije nego što je sklonište u susjednoj županiji. S time da ovdje moram reći još, konkurencija sam po sebi je dobra i konkurencija snižava cijene. Čuli smo maloprije primjer Osijeka gdje je zbrinjavanje jednog psa bilo čak 6 tisuća kuna. Ako bi omogućili da samo jedno sklonište postoji po županiji, siguran sam da bi u većini županija upravo zbog neprofitabilnosti uskoro imali cijene koje su slične ovome. I naposljetku, postavlja se pitanje što je s onim 51 psom odnosno 51 mačkom u skloništu? Opet će se na koncu ta životinja morati zbrinjavati negdje drugdje, stoga evo ga, sugeriram da se usvoji amandman, da se omogući zbrinjavanje životinja u skloništima i susjednih županija. U nekakvom razgovoru o ovoj temi netko je rekao ovo ne smije biti biznis i to nije intencija, slažem se da ne smije biti biznis, životinju treba brinuti na jedan drugi način, međutim ono što se ostavi isključivo lokalnim i regionalnim samoupravama, na koncu nije toliko učinkovito kad to rade privatni sektor, moje iskustvo …/Govornik se ne razumije./…da je znatno učinkovitije. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Zekanoviću na ovoj raspravi. Slijedeća rasprava pojedinačna, poštovani kolega Predrag Matić. Nema ga. Slijedeća, poštovani kolega Ivan Pernar. Izvolite. Hvala vaša ekscelencijo. Tema je zaštita životinja i za razliku od ostatka kolektiva, ja ću vam uputiti poruku koja možda nije konvencionalna a nije konvencionalna zato jer životinje nemaju pravo glasa u Saboru. Znači one ne mogu govoriti, one ne mogu reći zapravo što se u klaonicama događa i ne mogu prenijeti surovu stvarnost kojoj svakodnevno svjedoče. Htio bi ovom prilikom zato pročitati pismo mojeg dragog prijatelja Roberta Međugorca koji se zalaže sa oslobođene životinja, ovo je njegova poruka. Kaže, dame i gospodo, svake godine ljudi tove i kolju 60 milijardi kopnenih životinja i trilijune onih koji žive u rijekama i morima. U Hrvatskoj se dosljedno prati taj mračni trend pa svake godine ljudi ubiju tisuće i tisuće krava, svinja, konja, kokoši, šarana, ovaca, purana, koza itd. iako znamo da se radi o svjesnim i osjećajnim individuama, da je svaka od njih u potpunosti jedinstvena i neponovljiva, da njihov život ima intrinzičnu i ono što je najžalosnije u svemu, da su te životinje u potpunosti nedužne. Znači one nisu ubijene jer su nešto skrivile nego su zapravo ubijene voljom, odlukom nekog drugog. jednakom žestinom ubijaju i roditelje i djecu porobljenih životinja. Nemaju milosti ni prema starima. Ni prema mladima, ni prema bolesnima ni prema zdravim životinjama. Znači ljudi ubijaju redom sve životinje. Svima je namijenjena ista sudbina, nož pod vrat, a motiv je samo profit i sebično zadovoljavanje okusnih pupoljaka. No javnost se polako budi, svijest o zlu kojeg radimo ostalim životinjama raste. I sve je ljudi, jasno poručuje, da ti masovni kontinuirani zločini prema nedužnim životinjama moraju prestati. Da nas stoka kao ljudi, kao društvo u cjelini u potpunosti upropaštava. Zbog tih naših postupaka prema drugima životinjama, sve više umiremo od raznih bolesti i sve više razaramo naš zajednički okoliš, a drugog nemamo. Zato moramo osloboditi životinje na sve 3 razine. Moramo osloboditi porobljene životinje od lanaca i kaveza. Zamislite da vi živite cijeli život u kavezu dame i gospodo. A životinje, oni isto ko i ljudi imaju potrebu za kretanjem. Na pravnoj razini, moramo osloboditi životinje od ropskog statusa kojeg imaju u našim ljudskim zakonima, koji ih tretiraju kao stvari i resursi, vlasništvu, umjesto da ih tretiraju kao fizičke osobe, kao svjestan osjećajna i inteligentna stvorenja. Na ovisničkoj razini, da se mi ljudi, kao i naše gospodarstvo i ekonomija oslobodimo od ovisnosti, pri iskorištavanju ostalih životinjskih vrsta, ali i da mnoge porobljene životinje ne budu više ovisne o nama ljudima, te da budu sposobne za samostalan život, jer u suprotnom ništa od njihove emancipacije. Uz napomenu, da ništa od istinskog oslobođenja, ako životinjama ne vratimo barem dio teritorija koji smo im nasilno oduzeli u vidu nacionalnih parkova, gdje bi mogle nesmetano živjeti. Dame i gospodo, mi ljudi, smo zauzeli planetu, a životinje, odnosno, pretvorili smo ju u pakao za životinje i životinje prolaze horor svakodnevno. Nažalost, kao što sam rekao, životinje ne mogu govoriti, ne može jedna svinja doći ovdje za govornicu i reći kako izgleda klaonica, što se tamo događa, ni krava, ni telić, nitko od njih. I ja znam da ljudi, smatraju da te životinje, da njihovi životi ne vrijede ništa, odnosno, da je njihovo ubijanje sasvim normalna stvar, kao i jedenje mesa. Ali, evo apeliram na njih da se zaplitanju, kroz koje emocije, prolazi životinja neposredno prije klanja i jesu li svjesni toga, koja je cijena njihovog užitka. Naime, čovjek ne mora jesti meso, može reći i druge stvari, mnogi ljudi su rekli ne mi ćemo jesti baš meso, jer volimo meso, a ne shvaćaju zapravo, kakva je to patnja za ta živa stvorenja. Kada sam čitao ovu poruku, na trenutke mi je došlo da se nasmijem, a nasmijem zašto? Zato jer mi kao ljudi, kad kažemo ne znam, da je netko stara i nemoćna osoba, ili da je dijete ili da je trudnica, mi osjećamo sažaljenje. Ali, kad se radi o životinji, koja je stara, nemoćna, bolesna, dijete trudna itd. a mi onda tu ne radimo neku razliku. I to je ono što je u biti, izgubili su ljudi osjećaj empatije i razumijevanja zapravo za druge. I što je najgore, kakvi smo prema životinjama, beščedni, tako smo se počeli ponašati i prema ljudima. I zato se ljudi međusobno ubijaju, smatraju da je to u redu. I čovjek, kako se ono kaže, čovjeku postao vuk. I naša je zadaća da budemo bolji ljudi, da budemo bolji jedni prema drugima. A put ka tome je da prvo postanemo bolji prema životinjama. Sve dok ljudi neće imati osjećaja za životinje, sve dok će njih gledati kao hranu, a ne kao živa i svjesna bića, nažalost, će se na sličan, tužan i tragičan način odnositi i prema svojim bližnjima. Moramo gledati interes cijele zajednice i svih živih bića, a ne samo sebičan interes svoje društvene grupe, svoje stranke, svoje klase, svojeg naroda ili kako god već. Mislim da možemo napraviti jedan bolji svijet i da ta promjena počinje sa nama i da odluku mora donijeti svatko od nas zasebno. Hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Pernaru. Imamo jednu repliku, poštovani kolega Branimir Bunjac. Izvolite. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepo uvaženi zastupniče Pernar. Za sam kraj ove rasprave, vi ste bili zadnji, htio bih u biti reći još jednu činjenicu, možda još nekoga natjerati da malo razmisli. To je da u društvu 21. stoljeća koji se naziva civilizirano, visoko razvijeno i humano, ljudi režu vratove životinjama, svakodnevno. Probijaju im lubanju pneumatskim pištoljima. To se čini masovno, svakodnevno u desetinama, tisuća slučajeva. Ova tema odavno je prisutna, mnogi ljudi su pokušavali, na neki način riješiti stvar, postoji pokret vegetarijanstva. Zanimljivo nema puno vegetarijanac u Hrvatskoj, ali većina građana ga odobrava. Bilo je kroz povijest velikih umova, koji su bili vegetarijanci, recimo Platon, Aristotel, Einstein, Pitagora, …/Govornik se Osim što su imali poseban pogled na prehranu, imali su vrhunske životne rezultate, znanstvene rezultate i što je najvažnije svi su jako dugo živjeli. Dočekali su vrlo vrlo duboku starost. Zanimljiva je rečenica koju je rekao upravo Leonardo Da Vinci, doći će dan kada će se na patnju životinja gledati jednako kao i na patnju ljudi. To je rekao prije 500 godina još uvijek to vrijeme eto nije došlo, ali s obzirom da sve ono što je Leonardo Da Vinci predvidio da će se izumiti, pa se izumilo, vjerojatno će i ova njegova socijaloška poruka, jednog dana dati za pravo vama u vašoj raspravi i svi onim koji gledaju ovu raspravu, a koji su već uspjeli razviti visoku svijest o potrebi suradnje i suživota životinja i ljudi. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolegi Bunjcu. Odgovor kolega Pernar. Izvolite. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Uvaženi kolega Bunjac, tome tako nije slučajno. Naime, HRT Hrvatsku televiziju kontroliraju ljudi kojima nije stalo do dobrobiti životinja koji na životinje gledaju kao na stvari iz tog razloga ljudi koji razmišljaju o životinjama na suosjećajan način, koji se odnose prema njima kao na živim bićima koja žele imati svoj život, a ne kao prema resursu kojeg se iskorištava i na kraju kolje, jednostavno nemaju medijski prostor, znači ne dozvoljava im se da govore na javnoj televiziji. I sukladno tome javnost oblikuje svoje mišljenje i stavove na osnovu toga što govore mediji i ako nijedan medij ne dovodi u pitanje moralnost ubijanja životinja zbog ishrane, nijedan medij ne prikazuje patnju tih životinja mi nećemo nikada vidjet kako izgleda klaonica, nikada nećemo vidjeti kako izgleda klanje, znači svinjokolja nikada neće biti prikazana na televiziji, samo će biti prikazan svinjski odrezak na televiziji. A postoji razlog za to, zato jer kada bi ljudi gledali svinjokolje na televiziji to bi im se zgadilo, smučilo bi im se i shvatili bi odakle taj šnicl koji oni jedu dolazi na njihov tanjur. Ali budući da ta istina o mesu nije njima dostupna oni zapravo ne shvaćaju koliko je bio težak taj put životinje kako se ono kaže od farme do tanjura i što je ta životinja prošla, nažalost. Ali eto zato je vrijeme pred nama da oni kojima je stalo do životinja da nas podrže na izborima i da jednostavno medijski prostor dobiju ljudi koji se zalažu protiv protiv mesne ishrane odnosno za to da oni koji misle drukčije od većine dobiju pravo glasa u javnom prostoru. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Pernaru na odgovoru. Imamo završnu riječ državnog tajnika, gospodin Željko Kraljičak. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Evo ja sam samo želim zahvaliti svim klubovima i pojedinačno saborskim zastupnicima na podršci ovoga zakona što smo zaista kvalitetno raspravili sve odrednice ovoga zakona koji između financija i dobrobiti životinja stavlja u prvi plan odgovornost, odgovornost svih nas da u procesu provedbe ovoga zakona zaista damo maksimum za dobrobit naših životinja. Ja bih samo pošto je rasprava išla u velikom dijelu da su jedinice lokalne samouprave opterećene financijski u provedbi ovoga zakona, bih samo podsjetio i na članak 85. konačnog prijedloga zakona u kojem kaže da „komunalni redar u nadzoru utvrđuje povrede iz ovoga zakona i ima pravo i obavezu naplatiti novčanu kaznu odnosno da sredstva koja su naplaćena su prihod jedinice lokalne samouprave i koriste se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja“. Vidjeli ste i samim odredbama da su i kazne od 10 do 20 tisuća kuna, zaista ako svi budemo radili na provedbi ovoga zakona osigurat će se i dovoljno sredstava, ali preventiva koja će smanjiti da imamo napuštene pse na našim ulicama. Ali nisu samo napušteni psi ili mačke tema ovoga zakona nego i europske uredbe i direktive i sve ono što ovaj zakon donosi, a u velikoj mjeri mijenja i civilizirano društvo u RH. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem državnom tajniku na ovoj završnoj riječi. Ovima zaključujem raspravu, glasovat ćemo o ovoj točki kada se za to steknu uvjeti. Zahvaljujem državnom tajniku Željku Kraljičku, pomoćniku ministra gospodinu Damiru Agičiću i kolegici iz Ministarstva poljoprivrede na obrazloženjima i na tumačenju. **Jandroković, Gordan

Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. u svezi sa člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona.

Zahvaljujem se državnom tajniku, gospodinu Željku Kraljičku, na ovome obrazloženju. Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ?

Zahvaljujem poštovanom kolegi Kajtaziju. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Poštovani kolega Hrvoje Zekanović. Izvolite.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege,

Hvala lijepa